Продължаваме заседанието, уважаеми колеги народни представители, с изслушване на служебния министър-председател на Република България проф. Огнян Герджиков относно извършени кадрови промени в рамките на управлението на служебното правителство. Процедурните правила вече ги знаете. Заповядайте, за процедурата. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми народни представители! На основание чл. 48, ал. 2 от Правилника, който прилагаме, за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение – изслушването и дебатите по него да бъдат излъчвани пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Въпросите, които сме поставили към служебния министър-председател, са от обществена значимост и предизвикват сериозен интерес. Би следвало всеки български гражданин да има възможност да се запознае и да възприеме пряко и непосредствено дебата по това изслушване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, гласувайте.

Със становището на вносителите на предложението за изслушване ще Ви запознае народният представител Цветан Цветанов. Имате думата, уважаеми господин Цветанов.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 поводът за това изслушване е всичко това, което се случи през последните три месеца. Всички ние станахме свидетели, че в голямата си част министър-председателят и съответните ресорни министри изпълняваха политическите послания, които бяха анонсирани от нашите основни политически опоненти и БСП. Всички ние сме свидетели на начина, по който бяха проведени президентските избори. Тогава нямаше политическа сила, която да оспори проведените избори или да каже, че има някакви съществени нарушения.

Мотивите, които бяхте изложили са, че има сигнали за нередности спрямо тях, което е довело до тяхното освобождаване. След това обаче Вие продължихте със съответните уволнения, назначения по неясен критерий, което определено създаде усещането, че Вие имате други цели, а не основното вменено по Конституция – да проведете честни и прозрачни избори и да се концентрирате само върху това. Нашият въпрос към Вас е: защо защо допуснахте това да се случи и защо и към настоящия момент се извършват отново уволнения, назначения на хора, които по никакъв начин не допринасят за оптимизиране на работата на държавната администрация? Още повече имаме сигнали, че и в момента тече законодателна дейност на подзаконово ниво за наредби и правилници, които да бъдат разгледани в последните заседания на Министерския съвет, което определено ще създаде неприятности и доста хаос в администрацията и във всички тези институции, които трябва да продължат своята работа. От тази гледна точка, искаме да Ви призовем, да преустановите тези авантюри, защото това ще създаде проблем за следващото легитимно избрано правителство от Четиридесет и четвъртия парламент. Аз смятам, че в момента имаме много по-важни цели – това е подготовката ни за председателството, също така имаме изключително сериозни ангажименти и към законодателната дейност, която действително да оптимизира дейността на всички институции, но не по начина, който го правите Вие – с промяна на подзаконовата нормативна уредба и, разбира се, търсене формите и начините, дори в някой от случаите и за лобистки интереси. Поне това, което се говори, излиза в публичното пространство. Благодаря Ви, господин Министър-председател, че се отзовахте на поканата и съм убеден, че с това, което казахте в кулоарите, че цяла нощ сте се готвили, ще може действително да ни отговорите много смислено и адекватно за всички тези уволнения, които направихте и всички тези структурни промени, които реализирахте в някои от дейностите на дадените институции и ведомства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Уважаеми господин Министър-председател, имате думата да Народното събрание по поставените въпроси в рамките на 10 минути.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 и деветия парламент аз бях този, който водеше парламентарния контрол и за миг не можех да допусна, че ще дойде време, в което аз да бъда контролиран. Затова искам да се обърна към уважаемите народни представители: имайте го едно наум, че може и на Вас да Ви случи. Що се отнася до днешното изслушване, преди по-малко от 24 часа научих за това изслушване и само огромното ми уважение към институцията Народно събрание ме мобилизира до крайност – мен и моят екип, за да подготвим настоящия отговор. Сега по същество. Представям Ви кадровите промени, извършени от служебния кабинет. Надявам се, че не малка част от тях ще бъдат оценени позитивно от новото правителство. В администрацията на Министерския съвет не съм извършил нито едно уволнение, нито една смяна.

Искам да обърна внимание, че чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията дава възможност на органа по назначаване – Министерският съвет, да прекрати правоотношенията с областните управители без предизвестие, по негова преценка. С моя заповед бяха освободени, както стана ясно, 22-ма от областните управители и 27 от от заместник-областните управители и бяха назначени съответно нови. Искам да обърна внимание, че това не е нещо ново. Служебният кабинет на Софиянски от раз освободи всички, кабинетът на господин Близнашки освободи – 17, така че това е нещо, което в нашата парламентарна практика съществува. С моя заповед бяха извършени следните кадрови промени: назначих заместник-председател на Държавната агенция „Архиви“ по предложение на председателя на Агенцията. Назначих заместник-председател на Държавната агенция „Закрива на детето“ по предложение на министъра на труда и социалната политика.

на външните работи и назначих временно изпълняващ длъжността. Това са моите кадрови промени. Заместник-министър председателят по социалните политики и министърът на здравеопазването е извършил кадрови промени в Изпълнителната агенция „Медицински одит“ поради навършена пенсионна възраст на директора и в Центъра „Фонд за лечение на деца“ поради подадена оставка от страна на директора. От четиридесет и двете лечебни заведения, еднолични търговски дружества, са извършени кадрови промени в десет със следните мотиви молби за освобождаване по инициатива на членовете на съветите на директорите, влошени медицински и финансови показатели на лечебните заведения или незаинтересованост на членове на съветите на директорите към управлението на болниците. За всички лечебни заведения, в които има промени на изпълнителните директори, са обявени конкурси за избор на нови. Проведени са конкурси за директорите на „Пирогов“, „Свети Иван Рилски“, „Майчин дом“ и Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – София. Заместник министър-председателят и министър на отбраната е осъществил следните кадрови промени: сменен е бордът на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД – четирима са освободени, четирима новоназначени и един преназначен, заради слаби икономически резултати и лошо управление, довело до декапитализиране на пет от шестте търговски дружества. В „Снабдяване и търговия“ ЕООД и „Моб“ ЕООД, каквото и да означава това (оживление в ГЕРБ), са сменени управители поради лоши финансови резултати и констатирани недобри управленски практики. В „Интендантско обслужване“ ЕАД е сменен изпълнителният директор поради лошо финансово състояние. В Института по отбрана „Цветан Лазаров“ са освободени директорът и заместник-директорът заради доказани нарушения при изготвяне на технически спецификации и тактикотехнически задания на инвестиционните проекти за бойните машини на Сухопътните войски и за многофункционален изтребител на Военновъздушните сили. Назначен е титуляр на длъжността, постоянен секретар по отбраната, поради изтичане мандата на предишния. Заместник министър-председателят по европейските фондове има само съветнически екип от пет души. От тях трима са от преди действащата администрация. В ресора на заместник министър-председателя по подготовката на българското председателство са осъществени промени единствено в борда на директорите на Националния дворец Министърът на вътрешните работи е прекратил общо 263 правоотношения, от които 11 лица на ръководни длъжности, един поради дисциплинарно наказание – уволнение, един с указ на президента и девет поради придобито право на пенсия или по собствено желание. Назначени общо 673 служители, от които 409 по трудово правоотношение на временни трудови договори до 30 април тази година на длъжността за „сътрудник охрана“. В областните дирекции на МВР, изключение на Пловдив, Варна, Бургас и Хасково, няма длъжност „заместник-директор“. Началниците на отдели изпълняват тези функции. Министърът на финансите назначи в администрацията на Министерството 21 служители, от които 15 държавни служители и шест служители в политическия кабинет към министъра. От държавните служители седем са назначени въз основа на проведен конкурс, шест са преминали на държавна служба от друга администрация, а двама са назначени по заместване на отсъстващ служител. В Българската банка за развитие бе назначен нов член – Красимир Ангарски, на мястото на Кирил Ананиев, който стана министър на финансите, както е известно. Министърът на труда и социалната политика не е извършил смени на служители на ръководни длъжности, не са правени смени на ръководния състав на Изпълнителната агенция и на Министерството. Финализирани са 12 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители. В администрацията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е освободен директорът на дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Видин. Служителят е получил най-ниската оценка при годишното оценяване – петица.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството не е извършил промени на ръководни нива в Министерството. Осъществени са кадрови промени във второстепенни разпоредители. След инцидента в „Ечемишка“ е назначен нов член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като заемалият длъжността е в продължителен болничен отпреди назначението до ден-днешен. Назначен е нов изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър поради съмнения на наличие на конфликт на интереси на предишния ръководител на ведомството. В Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е образувано производство срещу него, инициирано от предишния министър. На ниво органи на управление на търговски дружества в системата на МРРБ са извършени назначения в органите за управление на три търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала: в Главно управление „Строителство и възстановяване“ – София, „Водоснабдяване и канализация“ – Бургас, и в „Автомагистрали“ ЕАД. Извършени са смени в органите на управление. Във връзка с инцидент в тунел „Ечемишка“ е назначен и нов член на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ – дружеството, което отговаря за поддръжката на съоръжението. От поста е освободен заемалият длъжността. Поради установени управленски пропуски, лоши финансови резултати и множество сигнали за недобро управление са освободени управителите на ВиК – Софийска област, и ВиК - Добрич. Министърът на

Длъжността „главен секретар“ е била вакантна, обявен е конкурс и е назначен спечелилият, а в Акционерно дружество „Студентски столове е назначен нов член на Съвета на директорите, поради подадена молба за напускане на предишния.

Аз бях областен управител на област Хасково и бях освободен на 8 февруари заедно с така наречената „първа група областни управители“, които освободихте на 8 февруари. Разбира се, по закон Вие имате право да освободите областните управители без предизвестие, но мотивът, който беше използван, обиди не само областните управители, а и целите администрации,

тъй като на поисканите от нас сигнали, които са пристигнали при Вас, не ни беше отговорено или на повечето беше отговорено, че няма такива? Аз като областен управител мога ли да попитам: има ли такъв сигнал срещу мен и може ли да ми го кажете? Благодаря Ви, уважаеми господин Дечев. Господин Министър-председател, заповядайте за отговор.

Що се отнася до аналогията с президентските избори, тя не е съвсем коректна заради това, че президентските избори имат съвършено друг политически заряд. Всички Вие чудесно знаете, че парламентарните избори имат различен заряд и тази година те бяха особено изострили политическата обстановка заради изравнените сили на двете основни политически сили. (Възгласи „Ееее!“ от ГЕРБ.) Това бяха проучванията до последно, много Ви моля. Аз разполагах със социологическите

Що се отнася до уволнението на областния управител на Хасково, той чудесно каза, че е в прерогативите на Министерския съвет да го направи. Ако дължа извинение, то го дължа за мотивите, които изразих устно некоректно. Наистина дължа извинение за това (ръкопляскания от ГЕРБ) и към другите областни управители. Това е моето извинение. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател. Въпрос от Парламентарната група на „БСП за България“ – народният представител Елена Йончева. Моля Ви за ред в залата! Господин Герджиков, като служебен министър-председател колко пъти предварително сте имали разговори с господин Бойко Борисов? В тази връзка, като подвъпрос, на 14 март 2017 г. получавате SMS от господин Борисов, след което беше уволнен Вашият медиен съветник Иван Гарелов.

Имате думата, уважаеми господин Министър-председател – не знам доколко не е конфиденциална тази информация. Имал съм разговори с господин Борисов, но съжалявам, не си водя статистика. Разговорите не са много, но така или иначе такива разговори са полезни и необходими. Сега мога да кажа, вероятно това вече е известно, че поканих господин Борисов заедно с експерти в понеделник в Народното събрание за обсъждане на проблемите с „Газпром“. Така че това са неща, които са съвършено нормални да се случват. Това го правих след

съвсем нормално с оглед приемствеността, която трябва да бъде в основата в управлението на страната. Що се отнася до тези SMS-и аз вече съм изразявал в интервюта публично и повече на въпроси за SMS-и не отговарям.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

но пък вече започнахме с въпросите между партиите и господин премиера, моят въпрос към него е: Колко разговора сте имали с госпожа Корнелия Нинова и в резултат на тези разговори колко хора са уволнени? (Оживление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

Ако е имало нарушение, е нормално да е имало уволнение. Така че, ако е била такава практиката, ние всички трябва да я приветстваме. Дай Боже, да е била такава. Аз обаче имам точно обратен въпрос: Ако наистина практиката на Вашето правителство е била такава, имало ли е такива, които са правили нарушения, но не са били уволнени, а върху тях е разпънат чадър? Само ще отворя малко повече темата. Примерно имало ли е такива, за които още бившият министър на здравеопазването казва, че директори на лечебни заведения са злоупотребили и са внесли незаконно пари във фалиралата по-късно КТБ и КТБ и по този начин са ощетили и здравното заведение, и лекарите, работещи в него, дали има такива, които са отличници в тези злоупотреби и те са били пощадени от предния кабинет и в момента – и от Вашия кабинет? Благодаря.

известно е, че министър Илко Семерджиев е твърде активен и не се свенеше да прави сериозни промени. Затова съм убеден, че той не би си затворил очите, ако е забелязал сериозни нарушения с данни и сигнали и да не е реагирал. Нямам да е имало какъвто и да било чадър от нашето правителство, включително и в сферата на здравеопазването. Никакви такива сигнали не са стигали до мен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря

Господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър-председател! Аз ще започна с цитат, не Ваш: „Основната цел на служебното правителство е да проведе честни избори и да бъде политически неутрално“. Вместо това обаче се прави чистка в държавната администрация. Най-фрапантна е смяната на

защо се уволняват висшите професионални ръководители на ведомствата, и то силовите ведомства. Просто, защото такива уволнения нямаше. Знаете, сега – уволнен главен секретар на Министерството на вътрешните работи, на Инспектората. Същото – в Министерството на отбраната. Включително постоянният секретар.

управители и изпълнители на търговски дружества – Вие казахте в справката някои от тях, просто защото тогава нямаше такова масово уволнение. Примерно в Министерството на отбраната са уволнени всички,

Моят въпрос към Вас, господин Премиер, защото не чух ясно, е: каква логика и какви мотиви са водили Вас и Вашите министри при правенето на тези мащабни кадрови промени, за които ние имаме нарочна

Благодаря Ви, уважаеми господин Радев. Господин Министър-председател, заповядайте за отговор.

Аз представих справката, за да не Ви посочвам числата на уволнените и назначените, бих могъл да ги предоставя винаги. Те ще бъдат предоставени, ще бъдат публично достояние след 2 май 2017 г. – за всяко министерство, за всички търговски дружества, кои са уволнени и назначени. Аз започнах моето изложение, но порядъка на 10 минути не можах да довърша. Действително изглеждат немалко кадровите промени. Допускам, че някои от тях може и да не са докрай оправдани. На мен ми е трудно да преценя, защото всеки министър прави това в своето ведомство. Но така или иначе всички министри, които са извършвали такива промени, са имали своите мотиви. Те са имали своите аргументи и тези аргументи е хубаво да ги чуете от източника, от самите министри, които са направили тези промени. На мен не ми е възможно да знам в 20 министерства, в толкоз много служби, търговски дружества, кои са конкретните причини и основания за тези кадрови размествания. Така че, съжалявам, че не мога да Ви отговоря по-конкретно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател. Парламентарната група БСП за България – заповядайте, господин Бойчев. Народният представител Жельо Бойчев има думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин служебен Министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! От информацията, която изнесе служебният министър-председател в съзнанието ми се набива аналогията с предходното служебно правителство – на Близнашки, което с един огромен революционен патос и устрем, извърши поголовна чистка в държавното управление.

терена на кабинета Борисов. Уважаеми господин Герджиков, искам да Ви припомня, че когато бяхте назначен за служебен министър-председател в обществото имаше огромни очаквания към Вас, към Вашето правителство, огромна надежда, че ще бъде извършена реална промяна в начина на работа на изпълнителната власт. За съжаление, от това, което представихте и като резултат от дейността на кабинета, тези очаквания останаха излъгани. Затова моят въпрос към Вас е: имали ли сте намерение, желание да извършите определени кадрови промени, персонални назначения или някои Ви е оказвал натиск, или Ви е спрял да го направите? И, ако да, моля Ви да кажете откъде е дошъл този натиск. Благодаря Ви. Уважаеми господин Бойчев, в началото на моето изложение

Това показва, че моето разбиране не е да бъдат уволнявани хора самоцелно и аз затова не съм го правил. По места обаче се оказва, че се налагат такива промени. Никакъв натиск върху мен не е оказван – нито за назначения, нито за уволнения! Това е, което мога да кажа. От никоя посока – нито отляво, нито отдясно, нито от центъра.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми колеги! Досега си говорихме за уволнения, сега ще задам въпрос за назначения. На 29 април има заседание на Съвета на Европа и на него господин Туск ще даде правилата, по които ще се кандидатства за европейските агенции. Та въпросът ми е: тъй като единствено България, Кипър и Хърватска нямат европейски агенции на своя територия, Вие ще поставите ли въпрос за агенциите, които

До края на месеца България би могла да кандидатства за някои от двете освободени агенции, които са били в територията на Великобритания. Това са Агенцията по лекарствата, едната, другата в момента не мога да Ви кажа коя беше, а така или иначе за Агенцията по лекарствата има 26 страни кандидатствали. Шансовете на България са малки, затова има идея да кандидатстваме заедно с Румъния, като седалището бъде разделено Русе – Букурещ, където разстоянието е само 60 км и по този начин шансовете на България в някаква минимална степен се увеличават. И това вероятно ще бъде позицията – заедно, в момента сме в преговори с румънското правителство. Но там, все пак тази Агенция е твърде апетитна, бих казал, за европейските държави. Шансовете ни са действително са малки, но това не означава, че ние трябва да сме пасивни. По същия начин ще проявим активност и по отношение на другата агенция – ще кандидатстваме седалището й да бъде в България. Дали ще успеем – не знам, но ние сме длъжни да го направим и ще го направим. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател. От Парламентарната група на „Движение за права и свободи“? Няма. От Парламентарната група на „Воля“ – заповядайте, господин Марешки.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 няколко партийни формации бяха уволнени. Вече мина почти месец и по наша информация те продължават незаконосъобразно да използват държавни имоти за свои офиси. Какви мерки сте предприели, за да може да се възстанови справедливостта и да бъде защитен държавният интерес, и в какви срокове считате, че този въпрос ще може да бъде решен? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Марешки. Въпросът е извън предмета на изслушването, но ако желаете –отговорете. Уважаеми господин Марешки, преди няколко дена имах среща с областния управител на София именно по този въпрос. Тя е взела мерки вече, подготвила е уведомителните писма, даже им са получени – за освобождаване централите на СДС и ДСБ, мисля че бяха към оня момент. Може би към днешния момент вече и останалите партии и коалиции, които не отговарят на законовите изисквания да поддържат офиси, вероятно, може би, тези дни вече са получили или ще получат такива предизвестия за освобождаване на тези имоти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател. Всяка една парламентарна група разполага с по пет минути за изразяване на отношение по така представените Ви въпроси от господин министър-председателя. От групата на ГЕРБ – господин Цветанов, заповядайте. Имате пет минути за отношение по чутото. Като цяло не отговорихте конкретно на зададените въпроси от Парламентарната група на ГЕРБ и това, което мога да констатирам днес, е, че Вие действително сте създали условия за евентуален бъдещ саботаж на правителство, което ще има хоризонт четири години. Защото няма как да го обясним на българските граждани, че в рамките на три месеца Вие сте направили толкова много уволнения, колкото, може би, няма министър-председател на България, на който в негов кабинет да са извършени толкова много уволнения.

Разберете, това по никакъв начин не отговоря на някои внушения, които се правят, като фалшиви новини за лоши финансови показатели. Финансовите показани в немалка част от тези предприятия бяха много по-добри от времената 2013 – 2014 г.

България е управлявана през последните две години много сериозно и затова е постигнала икономическия ръст от 3,5, което дава възможност за бъдещи инвестиции в страната ни. Господин Премиер, Вие казахте, че нямате никакво отношение към уволненията. Това означава, че някой друг е разпореждал на министрите да правят уволненията. Някой трябва да излезе и да каже от трибуната кой носи политическата отговорност за тези уволнения и за всичко, което се случи в държавния сектор.

Ние искахме да продължим по същия път, а Вие с Вашите министри и с тези, които са разпореждали на Вашите министри, искаха да ни отклонят от единствено възможния път – европейския. Това знаем, че беше тема и основно послание на БСП – страната ни да се движи в друга посока. Ние днес обаче знаем, че сме част от силна и обединена Европа. Това, което беше отправено като допълнителен въпрос от колегите от Обединените патриоти – за възможностите агенцията да бъде преместена от Великобритания към държавите членки, към настоящия момент правителството не е предприело никакви действия в тези три месеца, никакви действия, за да покажем, че желаем агенцията да бъде в България. Само да кажа, че към настоящия момент има 12 държави, изявили желание.

ред. Към настоящия момент нямаме никаква позиция, което показва, че служебното правителство се е занимавало само и единствено с това да обслужи БСП, а Вие се интересувате само от социологическите изследвания, за да видите, че има равенство между БСП и ГЕРБ. Такова равенство никога не е имало! ГЕРБ.) ГЕРБ показа, че е партия, която управлява, която оставя пари в хазната, а не партия, която разграбва и която загробва българските граждани.

Ние заставаме пред избирателите и печелим тяхното доверие, защото обещаваме това, което можем да изпълним. Колкото по-рано това правителство прекрати правомощията си, толкова по-добре за държавата, за да може действително да се върнем към този икономически ръст, и тази прогноза (ръкопляскания от ГЕРБ), която може да ни даде повече самочувствие, повече идентичност! Що се касае до телефонните разговори, предполагам, че въпросите трябва да бъдат задавани към министрите, след като Вие не знаете за уволненията. Кой им разпореждаше да правят уволнения и да разпореждат в ущърб на държавата? Политическа партия ГЕРБ,

От името на Парламентарната група на БСП за България – председателят на групата, народният представител Корнелия Нинова. КОРНЕЛИЯ НИНОВА господин Министър-председател, уважаеми колеги народни представители! Опасявам се, че днес за втори път разочаровахме тези, които ни гледат и слушат, защото сме в директно предаване: един път с дебата за водата и втория път – с този днес. Вярно е, че зададохме конкретни въпроси към министър-председателя Герджиков, но днес тук стои много по-голям въпрос. Той е за конституционното място на служебното правителство в Република България. четвърти месец в БСП обясняваме нормалното, което не знам защо Вие, обществото, някои говорители в обществото смятат за ненормално, а то е нито Конституцията, нито законите на страната, нито моралът позволяват на политическа партия, дори тя да е подкрепила и издигнала президента, да му се меси в избора на служебен кабинет. Това е нормалното! Три месеца се обясняваме защо това е така. Какво показва това, колеги? Показва колко е сбъркано политическото мислене на прехода,

това е задкулисието и ненормалното, срещу което винаги ще се борим. Няма да позволим да вмените на БСП някаква вина на служебния кабинет,

Благодаря Ви, господин Герджиков, че бяхте коректен да кажете, че никога нито сме се виждали, нито сме разговаряли двамата по каквито и да е теми, още по-малко такива от компетентност на служебния кабинет. Защото аз не съм Бойко Борисов! (Силни нито със срещи с Вас, нито с обаждане към Вас, никога не бих си позволила политическа намеса в решенията на служебен кабинет, на който Конституцията е определила определен ред! Но, за да потвърдя, че ще се борим със задкулисието, с тези подреждания и редения, трябва да съм коректна докрай. БСП има участие в служебния кабинет. Казва се Деница Златева. За това нося отговорност – вицепремиер и министър по европредседателството. Затова носим отговорност. Днес пред Вас заявявам, че качествата на човека, който участва от името на БСП в кабинета, са оценени високо. Получих обаждане от Бойко Борисов, който предложи Деница Златева да остане в кабинета на ГЕРБ. (Възгласи: „Ееее!“ от ГЕРБ.) Това е признанието за участието на БСП в служебния кабинет! Казвам го, за да няма после приказки за задкулисие. Декларирала съм тук и от името на нашата парламентарна група, че никога няма да допуснем договорки и задкулисие извън общественото внимание. И за да няма повече въпроси и спекулации: отказах на господни Борисов участието на Деница Златева в кабинета на ГЕРБ и Патриотичния фронт, защото въпросът е принципен. Повтарям го още веднъж: не можем да правим никакви колаборации с управляващото мнозинство, с което нямаме допирни точки по програмите. Винаги можете да разчитате на нашето разбиране и на нашите гласове, когато решаваме важни въпроси за европейското председателство.

Благодаря Ви, господин Председател. Длъжен съм най-малко заради всички онези служители, които по един безогледен начин бяха уволнени от служебния кабинет Близнашки, да взема отношение за днешния дебат, а иначе нашата парламентарна група имахме идеята да не участваме в този дебат. На една част от тях имената и длъжностите, и образованието, и квалификацията бяха изчетени от тази трибуна в предишното Народно събрание. Не знам и не си спомням служебният кабинет Близнашки да е получавал оценката, че е саботирал евентуален бъдещ кабинет. Поне не си спомням.

за уволненията и за онези уволнения кой носи отговорност? Нещо повече, нещото, което се случи в мандата на предишното Народно събрание след служебния кабинет продължиха партийните репресии върху служители на държавната администрация.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

Всички знаете, че нашата партия е нямала никакви назначения на никакви позиции досега и в този смисъл няма как и да е потърпевши от уволнения, съответно не можем да дадем оценка дали те са били законосъобразни или незаконосъобразни. Но сме присъствали на това заседание и ще се съгласим с оценката, че то на практика беше безсмислено. Прагматиците от нашата група даже също се чудиха какво правим тук на това заседание. Само ще кажа, че това не е първото или второто безсмислено заседание, това е една явно програмирана политика от последните 28 години. Затова ние ще се опитаме с присъствието си в това Четиридесет и четвърто Народно събрание да направим така, че прагматизмът, технократството да се върне в залата и да започнем да използваме това скъпо парламентарно време за дела, които да са в полза на българския народ и българската държава. Точно за такива въпроси можете да разчитате на нашата подкрепа от всички парламентарно представени партии, за да вземаме решения, които да са добри за българския народ и за държавата. Благодаря Ви и успех на всички! (Ръкопляскания от Воля). С това изслушването на министър-председателя професор Герджиков приключи. Да му благодарим за днешното участие. Изчерпихме и дневния ред. Следващо редовно заседание – в сряда, 26 април 2017